zapisnika.Poštovani narodni poslanici nastavljamo rad Prve posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum. Prema članu 88. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u Danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za

da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 224 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine narodni poslanik smatra da je povreda učinjena može zahtevati bez prava na obrazlaganje da se Narodna skupština bez pretresa o tome izjasni u Danu za glasanje.Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.Narodni poslanik Aleksandra Jerkov na sednici 27. aprila u 18.12 časova ukazala na povredu člana 97. Poslovnika Narodne skupštine.Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster na poslaničkoj

nije prihvatila predlog poslanice Aleksandre Jerkov da je Poslovnik povređen.Pošto je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, iznetom programu i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članove Vlade, odlučuje u celini, tajnim glasanjem osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Predlažem da Narodna skupština o Programu Vlade i izboru predsednika i članove Vlade, glasa javno – prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

je Narodna skupština odlučila da se o Predlogu za predsednika i članove Vlade glasa javno – prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade, zatim da Narodna skupština odlučuje o izboru Vlade u celini i to većinom glasova svih narodnih poslanika.Takođe vas podsećam da članom 131. Poslovnika uređen postupak sprovođenja javnog glasanja – prozivkom i da, shodno toj odredbi:- generalni sekretar Narodne skupštine proziva narodne poslanike po azbučnom redu prezimena,-

utvrđuje da je odsutan ili da ne želi da glasa,- generalni sekretar Narodne skupštine zapisuje izjavu narodnog poslanika ili njegovu odsutnost uz njegovo ime i prezimena na spisku.Stavljam na glasanje Program Vlade i Predlog za izbor članova Vlade u celini.Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.Molim generalnog sekretara Narodne skupštine da obavi prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentira njihovo izjašnjavanje.

zaBlažić Branislav – zaBogatinović Žarko – zaBogdanović Goran – protivBožović Balša

zaMarjanović Vesna – odsutnaMarjanović Mirjana – zaMarkićević Miroslav – zaMarković Aleksandar –

Pošto smo obavili glasanje prozivkom narodnih poslanika, zaključujem glasanje.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici,

Dozvolite mi da saopštim rezultate glasanja.Od 228 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju, za predlog je glasalo 198 narodnih poslanika, protiv predloga glasala su 23 narodna poslanika, uzdržanih je bilo šest i nije želeo da glasa jedan narodni poslanik.Pošto je za program Vlade i Predlog za predsednika i članove Vlade glasalo 198 narodnih poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila program Vlade i izabrala Vladu u predloženom sastavu.Dozvolite mi da u vaše ime i u svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na izboru.Molim

i ministre da počnemo proceduru polaganja

Narodna skupština izabrala Vladu, a kako je to bila jedina tačka dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu posebnu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.Sada vas pozivam na svečani koktel u centralnom holu Doma Narodne skupštine.